**Arlović, Mato (SDP)** Prelazimo na točku broj 9. – - Prijedlog odluke o razrješenju člana Vijeća Hrvatske agencije za telekomunikacije Prijedlog akta ste primili u pretince. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Želi li se netko prijaviti? Ne. Zaključujem raspravu i o ovoj točci će biti glasovanje na,